Искам да ни даде отговор за какво са използвани тези средства от фискалния резерв, при положение че към момента излишъкът в бюджета е 2 млрд. и 400 млн. лв.

Ако подредим разходите по функции според техния дял спрямо брутния вътрешен продукт, каквато информация има в доклада, ще видим следното. На първо място са разходите за икономически дейности и услуги в размер на 5, 6%; на второ място – здравеопазване с 4,5%, на трето – отбрана и сигурност с 4,2%, и едва на четвърто място е образованието – с 3,6%, като за наука разходите са под 1% и са включени във функция „Общодържавни служби“. Високият дял на разходите на държавата за икономически дейности и услуги е традиционен от много години, но никога не се споменава и не се разглежда аналитично при обсъждане на държавния бюджет. И сега не се обяснява конкретно какви разходи са заложени в цифрата 6 млрд. лв. Посочени са реформи в БДЖ, за български пощи, за някои други видове услуги, което обяснява около 500 млн. лв. За разликата от 6 млрд. не е дадена информация. Сигурно има обяснение за останалите милиарди. Хубаво е при обсъждане на бюджета да ни се даде отчет за какво ще бъдат използвани тези 6 милиарда. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Христова. Реплики към изказването на госпожа Христова? Не виждам реплики. Генерал Попов, заповядайте за изказване. Добре, Очевидно е, че един бюджет не може да реши абсолютно всички проблеми с магическа пръчка във всички сфери. Особено вярно е това за сферата на отбраната. Сферата на отбрана – дискутирали сме дълго време, има сериозни проблеми, наслагвани през годините, през десетилетия. Вие ще изчислите по-правилно десетилетията, но са десетилетия. В интерес на истината от 1992 г. нататък бюджетът за отбрана систематично пада.

Има поне две достойнства. Първото достойнство – грижа за личния състав. Над 100 милиона се дават за личен състав. И това, което говорихме по предизборни кампании, спомням си и колегите от БСП правилно наложиха темата, е, че трябва да има увеличение на доходите на военнослужещите с 10%.

Ще има ли проблем с попълването на личния състав? Да, ще има. Този бюджет дава решение и в тази посока. Ще бъдат назначени допълнително 1300 човека.

Ако продължим с този бюджет, ще имаме попълване, окомплектоване с личен състав близо до 100%,

Допълнително 6 милиона за текуща издръжка за курсанти. Нима това е малко – 6 милиона?! Втората добра част в този бюджет според мен е отношението към бъдещето на армията – модернизацията, допълнително 397 млн.

Тук става въпрос и за придобиването на многофункционални патрулни кораби, става въпрос и за придобиването на нов тип боен самолет, но става въпрос и за допълнителни 26 млн. на МиГ-29. две, три години поддръжката на МиГ-29 беше в капиталовите разходи. Капиталовите разходи на Министерството на отбраната винаги са били около 50 млн., а сега са 55 млн., тоест в момента ще имаме капиталови разходи близо 80 милиона. Ние ще дадем глътка въздух и на нашите летци, които наистина летят малко, да можем да им поддържаме техниката с 26 млн. повече. Проблеми има. Не стигат, съгласен съм. Абсолютно съм съгласен! Правилна ли е посоката? Според мен е правилна.

Това само по себе си говори, че и при вътрешно преструктуриране на бюджета може да се обърне внимание на бойната подготовка и на нашите летци – да има повече горива, колегите от Сухопътни войски да имат повече учения, да има по-добро осигуряване на техниката и в Сухопътни войски, и във Военноморски сили. Дали ще решим главните проблеми – да, посоката е правилна

Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Таскова.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! С гласуването си за бюджета „Воля“ единствено доказва, че е национално отговорна партия и последователна в своите действия и решения. Какво имам предвид? Няма да позволим държавата ни да остане без бюджет, да спрем всички сектори в държавата и да я поставим в катастрофа. Няма да позволим и да бъдат отхвърлени минималните увеличения за образование, за здравеопазване и в сектор „Отбрана“ колкото и минимално унизителни да ги считаме. Оставаме критични за това, че в бюджета няма политика. Това стана ясно и от дебата. В бюджета не говорим по политики, а политиканстваме. Няма политика по отношение на демографския срив. Няма политика по отношение намаляване на административната тежест. Няма също така и политика за борбата с корупцията и сивата икономика. Затова ще Ви критикуваме постоянно. И ако бюджетът не се разходва правилно и всеки един скандал – корупционен, за който разберем, ние няма да останем безучастни, а напротив, ще сме безкомпромисни. Вчера управляващите определиха своя бюджет като възможния бюджет. Това означава, че това е пределът на техните възможности и лимитът е изчерпан. Отново повтарям, няма да оставим държавата си без бюджет. Искам само да Ви кажа: временната краткосрочна анестезия, в която поставяте обществото „краткосрочна“, тъй като по най-бързия начин всеки българин ще разбере, че този бюджет не цели подобряване на начина му на живот и на неговия стандарт много бързо ще се върне като бумеранг. Държа да подчертая нещо много важно – уважаеми управляващи, това, че подкрепяме бюджета и че гласуваме за бюджета,

От БСП ще подкрепяме всички мерки за стимулиране на по-голям икономически растеж и искаме, разбира се, брутният вътрешен продукт да расте на база инвестиции. Да погледнем обаче какви са фактите и данните за преките чуждестранни инвестиции. Те показват, че от месец януари до месец август тази година у нас са влезли едва 516 милиона евро. Това е значителен спад в сравнение със същия период на миналата година, когато в страната са влезли около 1,1 милиарда евро, тоест намалението само за една година е с около 54%. Ще припомня, че за периода 2009 – 2015 г., спрямо брутния вътрешен продукт преките чуждестранни инвестиции са седем пъти по-ниски в сравнение с периода 2005 – 2009 г. Моят фокус е насочен също така към едно изказване на един от уважаваните от мен вицепремиери, който отсъства сега, в едно популярно телевизионно предаване, където той обясни, че не бива да се вторачваме само в размера на преките чуждестранни инвестиции, но да обърнем внимание и на далеч по-верния показател „брутообразуване на основния капитал“. За незапознатите ще припомня, че той показва каква част от доходите в нашата икономика – брутният вътрешен продукт, е използвана за инвестиции. След 2010 г., за съжаление, делът на инвестициите в брутния вътрешен продукт спада и дори намалява през 2016 г. За съжаление, по този показател България е изпреварена от всички страни в Европейския съюз със средно ниво от 36 на сто спрямо останалите страни от Съюза. На пръв поглед държавата опитва да подпомага инвеститорите чрез стратегии, сертификати, маркетинг и така нататък. Проблемите обаче са по-големи и изискват радикални реформи. Всички по-сериозни анализи по въпроса за приоритетите сочат едни и същи недостатъци: липса на вертикална интеграция, упадък на звената за приложни изследвания в предприятията, слаба комерсиализация на иновациите – доколкото изобщо ги има, недостиг на кадри със специфични умения. Няма как да не направим извода, че е необходима спешна промяна. Но през бюджетната политика на правителството за 2016 г., ние от БСП за България виждаме, че такава промяна не може да очакваме и тя няма да се случи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Реплики? Заповядайте, господин Попов.

направихте, господин Попов, е много коректно, защото България за последната една година е изпаднала с 11 места и вече е на 50-то място в тази престижна класация, която показва доколко една икономика е уредена и привлекателна за чуждестранните инвеститори. В нея ние не само вече изоставаме от останалите страни – членки на Европейския съюз, но и дишаме праха на съседните на нас балкански страни. Македония заема престижното 11 място, Сърбия, Косово, Черна гора, Румъния – всички са пред нас. Отделно от това ще кажа, че дори и експертите на Световната банка в един свой обширен доклад констатират причините за слабия растеж на нашата икономика и за крайно неравномерното разпределение на благата в България. Това са корупцията, липсата на реформи, невъзможности за равен старт, използването на властта като средство за набавяне на лична облага и обсебването на държавата от елити и частни интереси. Всъщност за 10 години членство на България в Европейския съюз, 7 от които в управление на модела на ГЕРБ, имаме имитация на реформи и никакъв ангажимент за подобряване на бизнес средата и привличане на нови инвестиции, съответно за укрепване на родното производство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за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

тактики и прийоми при гледането на бюджет и да прилагаме парламентарните процедури, за да може действително да се говори за политики и да се говори за възможностите за предстоящия бюджет за следващата календарна година. Това, което направи впечатление, е, че колегите от опозицията, по-специално колегите от БСП, се осланят повече на изследвания, но не и на реалните факти и институциите – това, което имат като реални политики, направени през последните няколко години. За мен е изключително впечатляващо това, което е заложено в Бюджет 2018 г. За първи път говорим за брутен вътрешен продукт 106 млрд. лв.; говорим за намаляване на безработицата и това, което вече беше констатирано, че всъщност вече имаме сериозен недостиг на квалифицирана работна ръка на база инвестициите, които се правят през последните години. Тук трябва да отчетем и допълнителната добавена стойност, която ще дойде за развитието на регионите и реализирането на определени секторни политики, свързано с европейското финансиране. Защото трябва да знаем, че европейското финансиране може да бъде добавена стойност в управлението на ГЕРБ, защото знаем, че добавена стойност в управлението на БСП – европейско финансиране, няма как да има, защото то просто е спирано. Това, което прави впечатление, е, че за 2018 г. имаме повече средства, които са отделени за приоритета на сегашното управление – това е образование. Само да кажа, че ангажиментите, които започнаха да се изпълняват от септември месец тази година, ще продължат в целия управленски мандат. Само за догодина 330 млн. лв. ще бъдат на Фонд „Работна заплата“ за българските учители. Тук трябва също да добавим и това, което ще направим по Програмата „Региони в растеж“ за образователната инфраструктура в размер на 624 млн. лв. Понеже се говореше много и за социалната тема, не смятам, че колегите, които се изказваха от парламентарното мнозинство, дадоха много ясни сигнали както във вчерашния дебат, така също и днес, че парите се увеличават и ние ще направим всичко възможно действително при това преразпределение от бюджета за 2018 г. да реализираме основните си приоритети от управленската програма. Много е важно, че когато присъстват и министрите, те винаги допринасят, за да може действително тази политическа воля по реализирането на определените управленски програми да бъдат факт, благодарение и на парламентарното мнозинство, което има днес Четиридесет И днес, повече от всякога, обществото се нуждае от сигурност. Днес, повече от всякога, обществото очаква този икономически растеж, който имаме за тази година – около 4%, 4%, да продължи и за 2018-2019 г. и да може действително да преразпределяме повече ресурс, за да може да правим повече политики. Това, което е важно и което беше казано от финансовия министър, дългът, който постепенно намалява и тази година 600 млн. лв. ще бъдат точно за покриване на този дълг, който от 23% за 2018 г. Много по-малко се говореше за тема „Сигурност“. Смятам, че ген. Попов беше човекът, който каза немалко, но мога да кажа, че в Сектор „Сигурност“ парите ще бъдат повече 100 млн. лв. за работната заплата на военнослужещите и служителите от Министерството на отбраната и 55 млн. лв. в системата на Министерството на вътрешните работи. Това са възможности, които могат да допринесат за повишаване мотивацията и изпълняването на професионалните задължения на служителите от системата за сигурност. Да, действително можем да кажем, че те се нуждаят от повече средства, защото няма секторна политика, която да не отчетем, че е недофинансирана, но все пак нека на имаме предвид това, което беше казано в сутрешния дебат от министъра на финансите че държавата не трябва да увеличава дефицита, защото ние не трябва да увеличаваме тази задлъжнялост, която ще бъде за поколения след нас. Защото ние сме отговорни политици и можем днес съвсем гордо да заявим, че бюджета за 2018 г. е много по-добър за 2017 г., 2016 г., 2015 г. и в пъти по-добър от 2014 г., когато завещахте един дефицит от 5,5 управляващите тогава в лицето на БСП, които бяха мандатоносител, и фалита на КТБ, и всичко това, което причинихте на държавата, за да се отдалечим от единствения възможен път – това е европейският. ГЕРБ, заедно с парламентарното мнозинство „Обединени патриоти“ днес действително получаваме подкрепата и на Европейската комисия, и на Европейския съюз не само във връзка с предстоящото председателство, а затова, че имаме реална политическа воля да правим промени и да правим секторни политики, които да бъдат оценявани и да изпълваме със съдържание този дефицит, който е констатиран от Европейската комисия през последните години. Самият факт, че вчера бяха дадени много високи оценки за България, за българското правителство и за министър-председателя Бойко Борисов означава едно: няма как днес да има политическа сила или опозиция, която да поиска вот на недоверие при тези икономически и финансови параметри, които има държавата. Няма нормална опозиция, която днес да застане и от парламентарната трибуна да казва, че ще направят вот на недоверие, за да могат да възпрепятстват председателството, което предстои на страната ни. Уважаеми колеги, бъдете отговорни, бъдете мъдри, защото председателството, което се дава на България десет години след като сме приети в Европейския съюз, означава много! Това е гордост както за България, за всички граждани на България, но също така е гордост и за Румъния, защото знаете, че България и Румъния работим заедно, както за Шенген, но също така нека да имаме предвид, че от 1 януари 2019 г. румънските ни колеги ще бъдат председателстващи Европейския съюз, а ние с тях сме като скачени съдове, защото знаете, че и 2007 г., когато влизахме в Европейския съюз, ние бяхме приети заедно. Заедно ще бъдем приети и в Шенгенското пространство и заедно ще можем да правим регионални политики, които действително ще стигат до колкото е възможно повече български граждани. Желая успех на Министерския съвет, на министрите и съм убеден, че с това мнозинство, което имаме днес, ще имаме бюджет! Убеден съм, че с тази политическа, икономическа и финансова стабилност ще може да бъде изпълнен бюджетът, а защо не и да бъде преизпълнен? Господа министри, трябва да знаете, че парламентарното мнозинство е стабилно, силно, устремено, за да подкрепя българското правителство, защото ние вярваме на министър-председателя Бойко Борисов и на всички министри от кабинета Борисов.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Благодаря, уважаеми господа министри, за Вашето присъствие. Дами и господа народни представители, предстои важно гласуване и след всичко, което беше изговорено в тази зала по отношение на Бюджет 2018 г. искам да изявя моята и на моите колеги категорична позиция: уважаеми народни представители, категорично съм против да се гласува отрицателно. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, моля Ви да подкрепим бюджета за съдебната власт, изготвен от Висшия съдебен съвет, защото е аргументиран, защото представлява продължение на принципа за независимост на съдебната власт и защото всички нужди от допълнителни средства бяха породени от действия на нашата комисия, от задължения, които вменихме на съда. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Божанков. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията.

Вземам този отрицателен вот по две причини. Първо, както закачливо започна приемането на бюджета на първо четене с не добре възпитаното поведение на министъра на финансите, така закачливо и завърши с последното изказано от управляващата коалиция. Защото, колеги, този бюджет, който Вие гласувахте „за“, можете да го наречете по много начини, но той е бюджета на добрите пожелания и заклинания, от една страна, и суровата реалност, от друга. Защото това е бюджетът, който продължава и ще продължи да разделя българите на по-бедни и все повече, и по богати и все по-малко. Защото това е бюджетът, с който Вие продължавате да провеждате политиката да вземете от най-бедните и чрез преразпределение да я раздавате на най-близките си до Вас. Защото това е бюджетът, който няма да направи българите по здрави, няма да ги направи по-образовани, няма да ги направи по културни. За да сме днес в това състояние, това е резултат на Вашите бюджети и с нищо не можете да скриете този факт, и с нищо не може даже да скриете и факта на Вашето безсилие, че не можете да направите един бюджет, който да прави реформи, а не само да дава числа и в който бюджет да има политики, а не както Вашият министър каза: „да има пари за харчене“. Няма как да подкрепим този бюджет и бъдете сигурни, че ще имате и вот на недоверие! Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Госпожо Янкова, втори отрицателен вот. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Гласувах осъзнато „против“ този бюджет, защото, ако трябва да кажем, че той трябва да направи три неща: да развива територията на страната – устойчивото развитие, да изравнява различията в страната, да променя качеството на живота и стандарта на българските граждани. Може би, ако всеки си погледне избирателния район ще види, че чрез този бюджет ще продължат да се задълбочават междурегионалните различия. Уважаеми госпожи и господа,

Малките общини изпреварват периферията на областните градове. Няма политика в бюджета за тази територия. Гласувах осъзнато „против“, защото около 19 800 е общинската пътна мрежа. Около 200 милиона са парите за тази пътна мрежа. Отново ще изостанем с развитието на малките селища, която е кръвоносната икономическа движеща система, за да може товаропотоците, икономиката, хората с инвестиции да стигат и до малките населени места. Гласувах „против“ и за това, че няма политика в сектора „Водоснабдяване“. Не е нормално през 2017 г. да има селища с повече от три месеца проблеми – да нямат вода, и ние да развяваме много пари и да не сме изхарчили повече от 1 милиард тази година за инвестиции във водоснабдяването – жизненоважна нужда. Качеството на живота как го променяме? Гласувах „против“ и по още една причина. Има хора в отделните сфери – заетите в социалната система, които са на минимална заплата. Ще ги увеличим с лев-два, но това са 15 000, които предлагат социалните услуги в бедна България, те ще си останат най-бедните. Осъзнато гласувах „против“ – този бюджет действително е бюджет на застоя. Заповядайте господин Ебатин. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Съвсем осъзнато гласувах „против“ този бюджет. Защото политическото послание на този бюджет е политическо послание на разделение в обществото. Политическото послание на този бюджет е залагане на една среда, в която корупцията и шуробаджанащината се развиват и разцъфтяват. Политическото послание на този бюджет е политическо послание на насаждане на омраза, на такъв тип легитимация, на такова управление. Политическото послание на бюджета е пробив в националната сигурност. За какво да подкрепим такъв бюджет, за да се налеят още повече средства в такива начинания като оградата по границата, за да пробиваме националната сигурност? За това ли да гласувам за този бюджет? За бюджет, който създава разделение в обществото, за бюджет, който легитимира власт, която създава разделение в обществото, аз не мога да гласувам „за“ и това няма да бъде национално отговорно поведение. Затова и „Движението за права и свободи“ гласува „против“ и ще гласува винаги „против“ тази власт. Благодаря Ви.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Председател на групата и вносител Цветан Цветанов.“ „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1

Моля режим на гласуване.

2. Избира Тодор Байчев Байчев за член на Комисията по правни въпроси.“ Моля режим на гласуване. режим на гласуване.

вероизповеданията и правата на човека. „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Тодор Байчев Байчев като член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. 2. Избира Денчо Стоянов Бояджиев за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“ Моля режим на гласуване.

Моля режим на гласуване по така направената процедура за допуск.

по подкрепеното от Комисията наименование на Закона.

добавя „морски“, а думите „съответно одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с изискванията за регистрация, оборудване, монтаж и използване на радиооборудването по Закона за далекосъобщенията“ се заменят със „съответстващи на техническите и експлоатационни изисквания, съгласно вторичното право на Европейския съюз относно морското оборудване и неговото изпитване“. 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Плаващите по вътрешните водни пътища самоходни и несамоходни кораби, в това число малките кораби, фериботите и плаващите средства и устройства, трябва да бъдат оборудвани с корабни радиотелефонни станции, съответстващи на техническите и експлоатационни изисквания на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища

„Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT)“. 4. Създават се ал. 8 и 9: „(8) Корабите, за които се прилагат Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS), както е е изменена с Протокола от 1988 г., изготвена в Лондон на 1 ноември 1974 г. ратифицирана с указ Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокол от 1978 г.

на борда оборудване, отговарящо на изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета наричана по нататък „Директива 2014/90/ЕС“, приетите от Европейската комисия актове за изпълнение по чл. 35 и делегирани актове по чл. 8, 11, 27 и 36 от същата директива и международните стандарти относно морското оборудване и неговото изпитване. Оценяването на съответствието на оборудването с изискванията на вторичното право на Европейския съюз и международните стандарти се извършва от организации, нотифицирани от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, при условията и по реда на наредбата по ал. 3 относно оборудването на морските кораби. (9) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба условията и реда за обслужване на плаващите по вътрешните водни пътища безекипажни кораби по време на плаване, при престояване на външна котвена стоянка, при влизане, приставане и престояване в акваторията на пристанищата, както и при извършване на товаро-разтоварни операции.“

3. Създава се ал. 4: „(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба условията и реда за извършване на дейностите по ал. 3, както и за оправомощаване на лицата, които ги осъществяват, и за оттегляне на предоставените правомощия.“

По § 5 има предложение от народния представител Спас Панчев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. § 5: „§ 5. Член 79 се изменя така: „Разследване на морски произшествия и инциденти „Чл. 79. (1) Разследването на морски произшествия и инциденти се извършва от инспектори

и за предотвратяване на морски произшествия, като се установяват причините и обстоятелствата за възникване на конкретно произшествие, без да се правят заключения за наличието на вина или за разпределяне на отговорност. Разследването по ал. 1 се извършва отделно и независимо от провежданото по повод същото морско произшествие наказателно, административнонаказателно или гражданско производство и не може да бъде възпрепятствано, спирано или забавяно поради провеждането на такова производство. (3) На разследване във връзка с безопасността подлежат морски произшествия и инциденти, които са: 1. засегнали кораб, плаващ под българско знаме, независимо от мястото на произшествието; 2. възникнали в териториалното море и във вътрешните морски води на Република България, независимо от типа и предназначението на засегнатите кораби и от знамето, под което плават; 3. засегнали други значими интереси на Република България, независимо от мястото на произшествието и знамето, под което плават засегнатите кораби; 4. засегнали морски кораби, намиращи се във вътрешните водни пътища на Република България. (4) Не се извършва Не се извършва разследване във връзка с безопасността на морски произшествия и инциденти, които засягат само: 1. военни кораби, кораби, предназначени за превоз на войски, и други кораби, принадлежащи на държавата или експлоатирани от нея изключително от нея изключително за правителствени нетърговски цели; 2. кораби, които не са задвижвани по механичен начин, дървени кораби с примитивна конструкция, яхти и други плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечения, използвани за нетърговски цели, освен ако са

стационарни офшорни сондажни платформи. (5) Разследване във връзка с безопасността се извършва задължително при възникване на много тежко морско произшествие. Във всички останали случаи на морски произшествия и инциденти ръководителят на специализираното звено по ал. 1 преценява дали е необходимо разследване на дадено произшествие, след като вземе предвид експертното становище на инспекторите по разследването от звеното относно характера на морското произшествие или инцидента, вида на засегнатия кораб и/или товар и възможността резултатите от разследването да спомогнат за предотвратяване на бъдещи произшествия или инциденти. Когато бъде взето решение да не се провежда разследване във връзка с безопасността на тежко произшествие, мотивите за това решение се съобщават на Европейската комисия чрез Европейската информационна платформа за морски произшествия. (6) Разследването във връзка с безопасността започва възможно най-скоро, но не по-късно от два месеца след настъпване на морското произшествие или инцидента. (7) При осъществяване на своите функции и в процеса на вземане на решения специализираното звено по ал. 1 е независимо и действа само въз основа на закона. закона. (8) Специализираното звено по ал. 1 въз основа на постигнато с органа за разследване на друга държава – членка на Европейския съюз, споразумение за конкретен случай на разследване във връзка с безопасността може да му делегира правомощието да ръководи това разследване или да му възложи конкретни задачи в рамките на Алинея 9 Инспекторите по разследването са длъжни да провеждат разследванията във връзка с безопасността безпристрастно и да действат само въз основа на закона. Инспекторите провеждат разследването в съответствие с Кодекса за разследване на морски произшествия и инциденти, приет с Резолюция А.849(20) от 27 ноември 1997 г. на Асамблеята на Международната морска организация, и имат право на достъп до всяка информация от значение за провежданото разследване, както и право: 1. на свободен достъп до всяка зона или местопроизшествие, както и до всеки кораб, аварирал плавателен съд или конструкция, в това число товар, оборудване или останки; 2. да създадат необходимата организация за незабавното описване на доказателствения материал и контролираното претърсване за изваждане на отломки, останки и други части или вещества за изследване или анализ; 3. да изискват изследване или анализ на обектите по т. 2, както и на свободен достъп до резултатите от такива изследвания или анализи; 4. на свободен достъп, копиране и използване на всяка необходима информация и записани данни, включително на данните от устройството на кораба за записване на данните от пътуване свързани с кораба, рейса, товара, екипажа или всяко друго лице, предмет, състояние или обстоятелство; 5. на свободен достъп до резултатите от изследването на телата телата на жертвите или от пробите, взети от телата на жертвите; 6. да изискват и да разполагат с резултатите от изследването или от пробите, взети от лицата, участващи в експлоатацията на кораба, или от друго имащо отношение лице; 7. да разпитват свидетели в отсъствието в отсъствието на всяко лице, чиито интереси би могло да се счете, че възпрепятстват разследването във връзка с безопасността; 8. да получават протоколи от посещенията и съответна информация от държавата на знамето, корабособствениците, класификационните организации и от всички други компетентни страни, когато те или техните представители са установени в Република България; 9. да поискат съдействие от компетентните органи в съответните държави, включително инспектори от държавата на знамето и държавата на пристанището, служители от бреговата охрана, оператора на услуги по управление на корабния трафик, екипи за търсене и спасяване, пилоти или друг пристанищен или корабен персонал. (10) Всяко Всяко разследване във връзка с безопасността приключва с доклад, изготвен във формата и със съдържанието, определени с наредбата по ал. 13. В срок 12 месеца от датата на морското произшествие или на инцидента ръководителят на специализираното звено по ал. 1 публикува доклада, включително съдържащите се в него заключения и препоръки, информационните технологии и съобщенията. Съдържащите се в доклада заключения и препоръки не може да бъдат използвани в хода на гражданско, административно, дисциплинарно или наказателно производство. (11) Специализираното звено по ал. 1 съхранява документацията от разследванията във връзка с безопасността и поддържа информационна база от данни за морските произшествия и инциденти. Информация за морските произшествия произшествия и инциденти се предоставя на Европейската комисия чрез Европейската информационна платформа за морски произшествия. (12) Специализираното звено по ал. 1 е длъжно да използва единствено за целите на разследването във връзка с безопасността и да не предоставя на трети лица, освен когато съответният компетентен орган постанови, че е налице първостепенен обществен интерес от разгласяването им, следната информация и документи: 1. свидетелските и други показания, обяснения и бележки, взети или получени от инспекторите по разследването в хода на провеждано разследване във връзка с безопасността; 2. разкриващи самоличността на лицата, дали показания по време на разследването във връзка с безопасността; 3. информация, свързана с лицата, засегнати от морското произшествие или инцидент, която е от особено чувствително или лично естество, включително информация относно тяхното здраве. (13) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба реда за разследване на морски произшествия и инциденти.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Летифов. Изказвания по § 4 и 5? Не виждам. Подлагам на гласуване § 4 и § 5, докладвани и подкрепени от Комисията.

Произшествия с кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, се разследват от съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, в чийто район на действие е възникнало произшествието. Разследванията по ал. 1 се извършват в съответствие с Правилата за речния надзор по Дунава, приети от Министерския съвет, и при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10. В чл. 88б се правят следните изменения и допълнения: 1. В заглавието думата „Трудови“ се заменя с „Общи правила за трудовите“.

1.“ 4. Алинея 10 се изменя така: „(10) При необходимост от осигуряване непосредствената безопасност на кораба, лицата или товара, намиращи се на борда, или за предоставяне помощ на други търпящи бедствие кораби или лица, капитанът има право да изиска от всеки член на екипажа и на обслужващия персонал да работи толкова часове, колкото са необходими за възстановяването на нормалната обстановка. В тези случаи

чл. 360 се създават ал. 12 и 13: „(12) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ осъществява функциите на „администрация“ по смисъла на вторичното право на Европейския съюз относно рециклирането на кораби.

както е изменена с Протокола от 1988 г.“; б) точка 9 се изменя така: „9. „Морско лице“ е физическо лице, което заема длъжност на кораб като член на екипажа или изпълнява служба на брега и притежава свидетелство за правоспособност, свидетелство за професионална компетентност, свидетелство за допълнителна или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1.

конструктивна загуба на кораба, смърт или значително замърсяване на околната среда. 44. „Тежко морско произшествие“ е събитие с кораб, настъпило при неговата експлоатация, което не може да се квалифицира като много тежко произшествие и се изразява във: нарушаване на целостта или предполагаеми щети по корпуса на кораба в резултат на пожар или експлозия на борда, засядане, контакт с дъното, с подводен или с брегови обект или съоръжение или с друг плавателен съд, или под въздействието на неблагоприятни метеорологични условия или лед, конструктивна повреда на кораба, която го прави немореходен (например, пробойна в подводната част на корпуса), спиране на главния двигател, значителни щети по надстройката, замърсяване вследствие на разлив, независимо от неговото количество, и/или повреда, налагаща провлачване или помощ от брега. брега. 45. „Значително замърсяване на околната среда“ е замърсяване на околната среда по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, при което се създава риск от нейното увреждане. 46. „Сезонна работа“ е работа в период от време с продължителност не повече от 9 последователни месеца в рамките на 12 месеца, през който изпълняването на определени дейности е възможно като резултат от наличието на природно-климатични дадености или туристическо търсене.“

от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване

„Заключителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

подкрепеното от Комисията наименование на подразделението и предложението на Комисията § 20 да отпадне.

§ 20: „§ 20. В Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 7: а) създават се нови ал. 3, 4 и 5: „(3) Ако член на специалния орган за преговори или негов заместник е член на екипажа на морски кораб, плаващ под българско знаме, той има право да участва в заседание на специалния орган за преговори или във всяко друго заседание в съответствие с процедурите по чл. 8, ал. 4 и 5, когато по време на заседанието не извършва рейс и не е в пристанище на държава, различна от държавата, в която е установен корабопритежателят. (4) При При възможност, заседанията се насрочват така, че да се улесни участието на членове на екипажи на морски кораби, които са членове на специалния орган за преговори или техни заместници; (5) В случаите, когато член на специалния орган за преговори или негов заместник не е в състояние да присъства на заседанието, могат да се използват възможностите на новите информационни и комуникационни технологии.“; б) досегашните ал. 3,4 и 5 стават съответно ал. 6, 7 и 8; в)

В чл. 11: а) създават се нови ал. 9,10 и 11: „(9) Ако член на европейски работнически съвет или негов заместник е член на екипажа на морски кораб, плаващ под българско знаме, той има право да участва в заседание на европейския работнически съвет или във всяко друго заседание в съответствие с процедурите по чл. 15, ал. 3, т. 6, когато по време на заседанието не извършва рейс и не е в пристанище в държава, различна от държавата, в която е установен корабопритежателят. (10) При възможност, заседанията се насрочват така, че да се улесни участието на членове на екипажите на морски кораби, които са членове на европейски работнически съвет или техни заместници. (11) случаите, когато член на европейския работнически съвет или негов заместник не е в състояние да присъства на заседание, могат да се използват възможностите на новите информационни и комуникационни технологии.“; б) досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 12, 13 и 14.

за изменение на директиви 2008/94/ЕО, 2009/38/ЕО и 2002/14/ЕО на Европейския парламент н на Съвета и на директиви 98/59/ЕО и 2001/23/ЕО

Моля, режим на гласуване по наименованието на Закона, който Комисията подкрепя.

По § 1 има предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

„Валидността на удостоверението може да се продължи за нов срок от 5 години без полагането отново на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1-4 и е подало заявление за за преиздаване в 14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил.“ 2. В ал. 6 след думата „автомобил“ се поставя запетая и се добавя „за продължаване срока на валидност“.“

Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване

Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“ с параграфи 4 и 5: „Преходни и заключителни разпоредби. § 4. Започналите и недовършени до влизането в сила на този Закон процедури по издаване на удостоверения по чл. 89а, ал. 2 се довършват

правим промяна на Закон, който беше внесе по Ваше предложение, група народни представители от ГЕРБ, преди две години. Преди две години тук ни агитирахте и бяхте накарали колегите от Финансова комисия – госпожа Стоянова, госпожа Йорданова, сега я няма, през техния закон внесохте промяната да се удължат разрешенията с две години; да се изискат повече документи за регистрация на таксиметрови автомобили; да се сложи някакъв ред в този бранш; да започнат да заплащат данъци;

Едно по едно предложенията, които тогава направихте, почнаха да отпадат – отпаднаха изпитите за шофьорите, отпаднаха и сроковете, в които трябваше да се подновят разрешенията. И в това няма нищо лошо.

защото тази мярка засяга 70 хиляди шофьори, а Вие в предизборната кампания, когато се срещнахте с тези хора, им обещавахте, че ще им промените срока и те затова гласуваха за Вас. Значи Вие им създадохте проблема преди две години с ясното съзнание, че когато дойде месец декември 2017 г. ще трябва този срок да се продължи или да се отмени. Господин Цветанов, така избори няма да се печелят повече. Трябва да стане ясно на българските граждани. Не може да изнудвате българските граждани, предлагайки им рестриктивни мерки с даден закон и в следващата година, когато този закон трябва да влезе в сила, да казвате: „Ето, ние сме добрите, сега ще удължим срока.“ Питам: когато беше внесено това предложение за удължаване на срока, имаме ли анализ колко заявления има подадени в „Автомобилна администрация“? И аз ще се съглася да се удължи този срок, защото той действително няма как да се случи, но Ви питам колко заявления са подадени и „Автомобилна администрация“ не може ли да ги поднови? Каква е причината? Защо продължаваме срока на валидност на старите документи? документи? Господин Цветанов, моля Ви това да е последната промяна в Закона за автомобилните превози, касаеща таксиметровите автомобили. Гарантирайте от тук – Вие или Ваш заместник, че повече няма да продължавате сроковете, защото този тип законодателство,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, няма да се връщаме на това кога какво се е случило, но съм доволен от Вашето изказване по отношение на това, че Вие казахте, че ще подкрепите срока да се удължи. Казахте го, господин Свиленски! Казахте, че това нещо е правилно. Но вижте, няма начин един изпит да се държи два пъти. Това е факт! Поради тази причина считам, че трябва да бъде променено в Закона изискването да се държи един изпит два пъти. По отношение на срока мога да кажа, че тъй като са 70 хиляди такситата в България, тези 70 хиляди таксита няма как в рамките на два или три месеца, дори половин година, да се пререгистрират, защото, Вие сте били общински съветник – знаете как се случва регистрацията на такситата в общините. На нещо много важно искам да Ви обърна внимание, господин Свиленски. Може би щеше да се случи тази пререгистрация на таксиметровите автомобили, ако служебният кабинет работеше. Служебният кабинет се занимаваше с всичко друго, но не и с важните неща, които престояха на бъдещия кабинет. Поради тази причина не се случи тази пререгистрация, защото, пак казвам, служебният кабинет не работеше по тази тема. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Други реплики? Дуплика, господин Свиленски. Благодаря, госпожо Председател. Всичко съм очаквал да чуя, всякаква вина съм очаквал да бъде хвърлена върху това защо не се случват нещата в държавата, но да обвиняваме служебния кабинет за таксиметровите шофьори?! Колеги,

Вие през това време ходихте при таксиметровите шофьори и ги лъжехте, че ще им продължите срока, тоест, обещавахте им. Сега го изпълнявате. Плащате си сметката. Така е. Само че същите тези шофьори преди да дойдат при Вас, бяха при нас Със същите тези шофьори ние говорихме и аз им казах преди две години, че ще дойде месец декември и ще бъдат излъгани от Вас и това стана. Вие го доказахте. Сега се чудите как да излезете от ситуацията. Като сте толкова смели, не го приемайте това предложение и пак отидете при тях да се срещнете и да говорите. Защото им дадохте две години. Това, което каза господин Иванов за изпита, това го подкрепихме, беше предният член. Тук говорим за удължаване на срок с 6 месеца, който е минал вече две години. И ако сте смели и отговорни сега натиснете червения бутон и отидете при тези таксиметрови шофьори и им кажете, че мислите за тях, но не по този начин, като изнудвате тях и техните семейства, ако искате действително да направите нещо добро. Поне в София сте управляващи,

Над 1000 таксита се движат незаконно в София и нищо не правите, защото чакате на техния гръб да печелите избори. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Подлагам на гласуване

Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, госпожо Ангелова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги. Първо правя процедурно предложение за допуск в зала на господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика.

Министерския съвет на 16 октомври 2017 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 25 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2017 г. В заседанието участваха господин Лазар Лазаров – заместник министър на труда и социалната политика; госпожа Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика и експерти от организации на социалните партньори. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика, господин Лазар Лазаров. Според мотивите на Законопроекта с предложените промени се цели по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Основните цели, които си поставя проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са: 1. Намаляване на административната тежест чрез отмяната на задължението за подаване на уведомлението по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 2. Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите, чрез създаване на законово основание за утвърждаване на стандарти за дейността на службите по трудова медицина и усъвършенстване на разпоредбите относно минималния състав на службите по трудова медицина. 3. Оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в това число и за инспектиране на труда на национално равнище. Ефектите, които ще бъдат постигнати, по отношение на задължението за подаване на уведомление, ако Законопроектът бъде приет са следните: Ще отпадне задължението за подаване на уведомление за около 160 000 работодатели годишно, с което ще се намали административната тежест и натоварването на служителите на Изпълнителна агенция „Главно инспекция по труда“. Това от своя страна ще освободи време и допълнителен ресурс за инспекционна дейност. Вносителите са уверени, че изменението ще даде отражение още през 2018 г., тъй като в срок до 30 април работодателите са длъжни да подадат уведомления, ако през 2017 г. не са настъпили промени по смисъла на закона и Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Промените, свързани с минималния състав на службите по трудова медицина ще осигурят съответствие със законодателството в областта на висшето образование относно изискването за образование на лицето с висше техническо образование и правна сигурност по отношение на процеса на регистрация на Службите по трудова медицина. Освен това се създава законово основание за разработване на стандарти за дейността на службите за трудова медицина. Тази промяна ще осигури прилагането на новите стандарти, с което ще се подобри качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите. Промените по отношение на функциите на Националния съвет за инспектиране по труда и Националния съвет по условия на труд ще дадат възможност за оптимизиране на дейността на двата съвета, за провеждане на ефективен социален диалог на национално равнище в областта на безопасните и здравословни и здравословни условия на труд и за изпълнение на препоръките на Министерския съвет и Сметната палата за предприемане на действия за оптимизиране и актуализация на консултативните съвети на национално ниво. Според вносителите поставените цели в Законопроекта съответстват на стратегическите приоритети за намаляване на административната тежест и по-добро регулиране. С материята, която регламентира Законопроектът, не се хармонизират актове на Европейския съюз, поради което не е възможно да се анализира съответствието с европейското право. Предложеният Законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Към Законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието. Приложена е и справка от Министерството на правосъдието, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на Законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Според справката предложеният Законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Също така е приложена справка, в която са отразени становищата, получени по време на общественото обсъждане на Законопроекта. В Комисията бяха получени Протокол № 17

Протокола на Националния съвет за тристранно сътрудничество е записано, че страните в съвета не са постигнали единодушие по предлаганите промени в предлагания Законопроект. В становището на КНСБ също има оспорване на текстове от Законопроекта. В проведената дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов, Георги Гьоков, Светлана Ангелова и Юлиян Папашимов. Те изразиха позициите си, че одобряват промените в Законопроекта, отнасящи се до намаляване на административната тежест и по-доброто регулиране на процесите, свързани с прилагането на политиката за безопасни и здравословни условия на труд. Беше изказано и опасение, че под формата на намаляване на административната тежест биха могли да се намалят и отговорностите на работодателите да осигуряват добри условия на труд на работниците си. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 16 гласа „за“, без гласове „против“ и 1 „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.

на първо четене. Процедура – заповядайте, господин Константинов.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

2017 г. Господин Кънев, заповядайте да изчетете Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм.

704-00-12, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 15 октомври 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 18 октомври 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Отчета

Отчетът беше представен от Митко Симеонов. През първото шестмесечие на 2016 г. паричните постъпления от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол, са на обща стойност 3 673 хил. лв. През отчетния период Агенцията е извършила разходи в размер на 1 451 хил. лв. В процентно отношение спрямо уточнения план изпълнението на разходите е 43,92%. През отчетния период Агенцията е сключила 6 приватизационни договора. Постъпленията по приватизационни продажби са общо в размер на 2 467 хил. лв. Подготвени и предложени за продажба чрез публичен търг с явно наддаване – общо 16 бр. обекти, представляващи имоти частна държавна собственост и обособени части на дружества. На проведения Четиридесети централизиран приватизационен търг са предложени за продажба пакети акции от капитала на 11 дружества. Осъществени са маркетингови мероприятия по отношение на 27 бр. обекти, които през отчетния период са предлагани за продажби. За изпълнение на основните цели по отношение на следприватизационния контрол е осъществена следната дейност: анализирани и приключени с констатации са общо 51 броя отчети по 38 приватизационни договора; начислени са неустойки за изпълнение на задължения по 1 приватизационен договор; приети са плащания по 14 приватизационни договора; извършени са проверки на място по 15 договора; извършена е проверка на документация и са издадени 5 удостоверения за изпълнение на задължения и за липса на задължения. Към 30 юни 2017 г. ресурсът от обекти на приватизация, по които се осъществяват дейности по подготовката или по осъществяване на същинските приватизационни процедури, се състои от 13 бр. мажоритарни пакети акции/дялове – от тях 4 бр. са влети

с над 50 на сто държавно участие в капитала; 148 бр. обекти, представляващи имоти частна държавна собственост и имоти с предоставени права за управление на ръководители на държавни ведомства, за които има предложения за приватизация. Към 30 юни 2017 г. договорите с неизплатена цена са 175 броя. От страна на Агенцията по тези договори е констатирано трайно неизпълнение на задължения за заплащане на разсрочената част от цената и са предприети всички необходими действия за събиране на дължимите суми. Към 30 юни 2017 г. общият брой на договорите, подлежащи на контрол

е 144 – включват се всички висящи дела, в това число и исковите, по които Агенцията е ответник. На поставените въпроси от народните представители Румен Гечев, Христо Проданов и Димитър Данчев във връзка с последиците от отмяната на § 8 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с изпълнението на приватизационния договор за БМФ и необходимостта и необходимостта от последващи законови промени за защита на държавния интерес, отговориха представителите на Агенцията. След представяне на Отчета и дискусия по него се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 17 гласа, без „против“ и „въздържали се“.

Няма. Подлагам на гласуване току-що представения ни от господин Кънев – председател на Икономическата комисия,

министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на три въпроса от народните представители Николай Цонков; Таско Ерменков; и Жельо Бойчев. 3. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на три въпроса от народните представители Кристина Сидорова, Донка Симеонова и Виолета Желева; Анелия Клисарова и Ирена Анастасова; и Богдан Боцев и Николай Бошкилов и на едно питане от народните представители Анелия Клисарова и Стоян Мирчев. 4. Министърът на здравеопазването в оставка Николай Петров ще отговори на пет въпроса от народните представители Георги Михайлов – два въпроса;

Васил Цветков; и Димитър Георгиев; и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев; и Дора Янкова – два въпроса; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Боряна Георгиева; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители представители Стоян Мирчев и Иван Валентинов Иванов; - министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на три въпроса от народните представители Георги Стоилов; Светла Бъчварова; Богдан Боцев и Николай Бошкилов; министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на един въпрос от народния представител Атанас Стоянов; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Бонев; - министърът на околната среда и водите Нено Димов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлага отговорът на въпрос от народните представители Манол Генов, Георги Търновалийски и Веска Ненчева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, и министърът на околната среда и водите Нено Димов. Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното пленарно заседание. Утре – редовно пленарно заседание от